Откривам заседанието. Уважаеми народни представители,

решение е за промяна в състава на Временната анкетна комисия за проверка и установяване на всички случаи на грубо партизирано кадруване в държавната администрация и в други държавни структури и предприятия, извършено в периода август 2009 г. – март 2013 г. Само искам да обърна вниманието на вносителя господин Главчев,

решение е за промяна в състава на Временната анкетна комисия за проверка и установяване на всички случаи на грубо партизирано кадруване в държавната администрация и в други държавни структури и предприятия, извършено в периода август 2009 г. – март 2013

Следващият проект за решение е за промяна в състава на Комисията за борба с корупцията и конфликт на интереси.

34, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание 1. Освобождава Красимир Неделчев Стефанов като член на Комисията за борба с корупцията и конфликт на интереси. 2. Избира Владислав Тошков Николов за член на Комисията за борба с корупцията и конфликт на интереси.” Ако обичате, режим на гласуване.

Освобождава Красимир Неделчев Стефанов като член на Комисията по бюджет и финанси. 2. Избира Даниела Владимирова Савеклиева за член на Комисията по бюджет и финанси.” Изказвания? Няма. Закривам разискванията. Режим на гласуване.

Следва проект за решение, също внесен от господин Велчев и господин Главчев, за промяна в състава на Комисията по правата на човека и жалбите на гражданите:

Освобождава Даниела Владимирова Савеклиева и Владислав Тошков Николов като членове на Комисията по правата на човека и жалбите на гражданите. 2. Избира Донка Димитрова Иванова и Владимир Иванов Иванов за членове на Комисията по правата на човека и жалбите на гражданите.” Изказвания? Няма. Режим на гласуване, ако обичате, за проекта за решение.

Избира Атанас Иванов Ташков за член на Комисията по инвестиционно проектиране.” Изказвания? Няма. Закриваме разискванията. Режим на гласуване, ако обичате.

Освобождава Владислав Тошков Николов като член на Комисията по труда и социалната политика.” Изказвания? Няма. Моля, гласувайте проекта за решение.

Изказвания? Няма. Режим на гласуване, ако обичате,

Избира Владислав Тошков Николов за член на Комисията по бюджет и финанси.” Изказвания? Няма. Закривам разискванията. Ако обичате,

за попълване състава на Временната анкетна комисия за проверка и установяване на всички обстоятелства около публично огласения телефонен разговор между бившия министър-председател Бойко Борисов и бившия директор на Агенция „Митници” Ваньо Танов, в който се съдържат данни за грубо склоняване към тежки престъпления и злоупотреба с власт Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 34, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание Избира Кирил Боянов Калфин за член на Временна анкетна комисия за проверка и установяване на всички обстоятелства около публично огласения телефонен разговор между бившия министър-председател Бойко Борисов и бившия директор на Агенция „Митници” Ваньо Танов, в който се съдържат данни за грубо склоняване към тежки престъпления и злоупотреба с власт.” Изказвания? Няма. Ако обичате, гласуване за проекта за решение.

Също от господата Велчев и Главчев е внесен: „Проект РЕШЕНИЕ за попълване на състава на Комисията по труда и социалната политика: „Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 15, ал. 5, и чл. 19, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: Избира Зоран Александров Рангелов за член на Комисията по труда и социалната политика.” Изказвания? Няма. Ако обичате, режим на гласуване.

Решението е прието. „Проект РЕШЕНИЕ внесено от господин Янаки Стоилов за промени в ръководството на Комисията по външна политика

Освобождава Румен Маринов Йончев като заместник-председател на Комисията по външна политика. 2. Избира Валери Мирчев Жаблянов за заместник-председател на Комисията по външна политика.” Изказвания? Няма. Закривам разискванията. Ако обичате,

„Проект РЕШЕНИЕ предложено от господин Янаки Стоилов за промени в състава и ръководството на Комисията по регионална политика и местно самоуправление

Избира Борислав Гуцанов Гуцанов за председател на Комисията по регионална политика и местно самоуправление. 2. Избира Йордан Георгиев Стойков за заместник-председател на Комисията по регионална политика и местно самоуправление.

Избира Евдокия Славчова Асенова за член на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове.” Изказвания? Няма. Моля, гласувайте за проекта.

Решение, внесено от господин Янаки Стоилов: „Проект РЕШЕНИЕ за промени в състава на Комисията за борба с корупцията и конфликт на интереси Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България, чл. 15, ал. 5, и чл. 19, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: 1. Освобождава Димитър Георгиев Кочков като член на Комисията за борба с корупцията и конфликт на интереси. 2. Избира Ива Димитрова Кусева за член на Комисията за борба с корупцията и конфликт на интереси.” Изказвания? Няма. Закривам разискванията. Моля, гласувайте за Проекта за решение.

и чл. 19, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: 1. Освобождава Кирчо Георгиев Карагьозов като член на Комисията по културата и медиите. 2. Избира Стефан Иванов Танев за член на Комисията по културата и медиите.”

119 народни представители: за 117, против няма, въздържали се 2. Решението е прието. за промени в състава и ръководството на Комисията по инвестиционно проектиране Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република чл. 15, ал. 5, и чл. 19, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: 1. Освобождава Йордан Георгиев Стойков като член и заместник-председател на Комисията по инвестиционно проектиране. Освобождава Стефан Иванов Танев като член на Комисията по инвестиционно проектиране. 3. Освобождава Жара Веселинова Пенева-Георгиева като член на Комисията по инвестиционно проектиране. 4. Избира Калин Иванов Милчев за заместник-председател на Комисията по инвестиционно проектиране. 5. Избира Кирчо Георгиев Карагьозов за член на Комисията по инвестиционно проектиране. 6. Избира Станислав Иванов Владимиров за член на Комисията по инвестиционно проектиране. Избира Димитър Георгиев Кочков за член на Комисията по инвестиционно проектиране.” Изказвания? Няма. Закривам разискванията. Моля, гласувайте.

Освобождава Станислав Иванов Владимиров като член на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта. 2. Избира Жара Веселинова Пенева-Георгиева за член на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта.”

Освобождава Румен Маринов Йончев като член на Комисията по земеделието и храните. 2. Избира Йордан Георгиев Стойков за член на Комисията по земеделието и храните.” Изказвания? Няма. Закривам разискванията. Моля, гласувайте за проекта.

Проект за решение, внесен от Янаки Стоилов: „Проект РЕШЕНИЕ за промяна в състава на Постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България, във връзка с чл. 14, ал. 4, и чл. 35 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: Освобождава Румен Маринов Йончев като член и заместник-ръководител на Постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието. 2. Избира Александър Димитров Паунов от Парламентарната група на Коалиция за България за член и заместник-ръководител на Постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието.” Изказвания? Няма. Закриваме разискванията. Режим на гласуване, ако

там, където промените са във временни комисии, основанието от Правилника е чл. 34, ал. 3,

Да се унифицират предложенията за такъв тип технологични решения на Събранието, а не всеки да си пише на отделни основания от Правилника. Моля, гласувайте

Докладът беше представен от госпожа Светла Бъчварова. Има ли изказвания?

Предишния път приключихме с почивка и се разбрахме, че ще се гласува в следващо заседание. Заповядайте,

Ако обичате, режим на гласуване.

Благодаря Ви, уважаеми господин председател. Уважаеми колеги, предвид важността на разглеждания законопроект, предлагам да допуснем в залата господин Валери Димитров – председател на Сметната палата, и господин Цветан Цветков – заместник-председател на Сметната палата. Благодаря. Благодаря Ви. Противно предложение има ли? Няма. Режим на гласуване за допускане в залата.

Заповядайте, уважаеми господин Цонев,

„ДОКЛАД по Законопроект за Сметната палата, № 454-01-18, внесен от Йордан Цонев, Петър Кънев, Румен Гечев и Сергей Кичиков на 12 февруари 2014 г. На заседание, проведено на 27 февруари 2014 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа разгледа Законопроекта за Сметната палата, внесен от народните представители Йордан Цонев, Петър Кънев, Румен Гечев и Сергей Кичиков на 12 февруари 2014 г. На заседанието присъстваха: проф. Валери Димитров – председател на Сметната палата, Валери Апостолов и Цветан Цветков заместник-председатели на Сметната палата, Антония Първанова – член на Европейския парламент, проф. Иван Душанов, проф. Христина Вучева и други гости. Законопроектът беше представен от вносителите. Пръв от вносителите изказа своите мотиви господин Йордан Цонев, който посочи, че целта на законопроекта е възстановяване на традиционния модел на работа, на организация на Сметната палата като колегиален орган. Действащият закон, приет през 2010 г., е променил модела на организация на работата на Сметната палата от колективен орган във форма на върховен одитор. Въпреки че се посочва, че това е някаква форма на колективен орган по модела на Словения, където тримата одитори са с равни функции, в функциите на председателя и на неговите заместници по отношение на общите им действия не се свеждат до одитната дейност, а само до бюджета, до приемане на програмата и до някои вътрешно-нормативни актове. В Европейския съюз няма преобладаващ модел на структура на върховните одитни органи, като беше цитирано изследване, което представлява „Сравнителен анализ на статута и структурата на върховните одитни институции и сметни палати”.” Става въпрос – в Европейския съюз. „За някои върховни одитни институции е трудно да се дефинира тяхната принадлежност към отделен модел – Швеция и Словения. При анализа прави впечатление, че едноличните органи често по своя инициатива създават свои помощни органи, консултативни съвети или еднолични органи. Така например във Великобритания, която принципно се дефинира като върховна одитна институция от едноличен тип, към главния одитор действа висше управително тяло, което приема политиките на институцията и анализира дейността й, съпоставена с целите. Подобен модел е възприет в Литва. Върховната одитна институция се ръководи от председател, но към него действа съвет, който подпомага председателя и участва в основните дейности. Главният одитор на Естония се подпомага от ръководителя на одитния отдел, който ръководи оперативно одитната дейност. Органите със съдебни функции – Франция, Белгия, Португалия, Испания, Италия и Гърция, от гледна точка на процеса на вземане на решение действат по-скоро на колегиална основа, отколкото еднолично. Тенденцията по отношение избора на модел на одитната институция трудно може да се открои. До голяма степен върху това решение влияят традициите в дадената държава и нейното устройство. Традицията в България е този орган, с изключение на годините 2011, 2012 и 2013, да бъде колегиален орган – именно това е и целта на законопроекта. Както е посочено и в решение на Конституционния съд, на законодателя е предоставено по овластяване от Конституцията определяне на състава, мандатността на членовете и техния брой, структурата на Сметната палата и правомощията й са въпрос на управленска концепция. Господин Румен Гечев също изказа някои от своите мотиви за внасянето на законопроекта: - промяна на едноличното управление на Сметната палата; - в действащия закон и правилника към него има изискване да се изготви Наръчник за прилагане на международно признатите одитни стандарти и одитна дейност, който вече трета година не е изготвен. Това поставя въпроса как са правени одитните доклади до настоящия момент; - в Европейския съюз на този етап няма хармонизация на сметните палати и унифициране на модела на управление. Повечето страни от Европа имат колегиален тип на управление на Сметната палата; - законопроектът не променя принципа на мандатност. По законопроекта се проведе обширна дискусия, в която взеха участие членовете на комисията и гостите на заседанието. Членът на Европейския парламент госпожа Антония Първанова направи препоръка относно необходимостта законопроектът да бъде консултиран с Европейската комисия, за да се гарантира, че предвидените разпоредби не излагат на риск ефективността на одита и политическата независимост на Сметната палата на Република България, контролираща европейските фондове и изпълнението на националния бюджет на Република България, както и други публични средства изрази своето одобрение на законопроекта и изказа мнението, че най-подходящият модел за България е Сметната палата да е колективен орган. Професор Христина Вучева изрази принципно съгласие, че моделът на управление би могъл да бъде сменен, но законопроектът няма да реши несъвършенствата на работа на Сметната палата в настоящия момент. Народният представител Георги Кадиев изрази становище, че независимо от това кой модел ще бъде избран Сметната палата не трябва да бъде политизирана, а членовете й да бъдат професионалисти. Той изрази принципно подкрепата си за едноличния модел на управление на Сметната палата. Госпожа Менда Стоянова сподели, че в законопроекта технологията на извършване на одитите не е добре разписана и това ще доведе до непрозрачност на процедурата и възможност върху тази процедура да се оказва натиск от различни посоки, включително политически от една страна, за прикриване на определени нарушения или констатации и от друга страна, за натиск върху отделни субекти неудобни на поръчителя. След представяне и обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи със следните резултати: „за” 10 народни представители, „против” 6 народни представители и „въздържал се” – 1 народен представител.

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми проф. Димитров! Ще се опитам в систематизиран вид да акцентирам на основните аргументи, на базата на които ние предложихме новия проект на Закон за Сметната палата. Първо, известна е изнесената информация, че в Европейския съюз няма единна система на сметни палати.

към този вид – с еднолично ръководство на Сметната палата, или сега, при новия закон, с колегиум. Горе-долу една трета от страните, които са членки на Европейския съюз, Няма европейска директива, няма тенденция към хармонизация на типа сметни палати. В обширни анализи на Сметната палата на Европейския съюз и в специализиран анализ на Световната банка ясно се казва, че изборът на организацията на сметните палати на единия от тези три типа, за които става дума, е на основата на история, организация, опит на съответната страна.

като вицепремиер по икономика, ръководех разработването на закона, прилагането му, а преди това и консултациите, които провеждахме с експерти от Франция и от Германия с оглед разработката на закона и въвеждането на Сметна палата в България на основата на колегиум. На тази основа ние считаме, че колегиумът – тази форма на организация, създава по-добри предпоставки за ефективност в работата на Сметната палата.

за периода януари 2011 г. – 1 март 2014 г., от Сметната палата са приети с издадено разпореждане на председателя на Сметната палата общо 66 одитни доклада за одити на изпълнението.

г. Същите само са финализирани през 2011 г. с издаване на разпореждане на председателя на Сметната палата. Фактически в изпълнение на годишните програми за одитната дейност на Сметната палата 2011-2012 г. и за 2013 г. са планирани 40 одити на изпълнението, по които до 1 март 2014 г. са издадени само 32 одитни доклада с разпореждане на председателя на Сметната палата. На практика от отчетите на Сметната палата за тригодишния период – 66 броя одити на изпълнението, само 32 броя одити или 48 на са извършени през периода на действащия Закон за Сметната палата. Това ще рече, че средно при сега действащия закон са правени около 10 11 одити на изпълнение годишно. Ако сравните с периода на колегиума ще видите, че съотношението е някъде от 1 към 4, 1 към 5, даже почти до 1 към 6, за този период. Изрично подчертах за одита на изпълнение, тъй като сравнителният анализ и на Европейската сметна палата, и годишните отчети на другите страни – членки на Европейския съюз, категорично показват, че одитите на изпълнение играят определяща роля в сравнение с останалите одити, поради една проста причина – одитите на изпълнение дават възможност за оценка на ефикасността и ефективността от използването и управлението на държавните средства. средства. Уважаеми колеги, става дума само за държавен бюджет и неговото използване и реализация. В 32 млрд. лв., като включим и финансовите активи на държавните организации или смесени предприятия с преобладаващо държавно участие, става дума за десетки милиарди лева. От тази гледна точка не само дали и как се изпълняват нормативните документи и законът при харченето на парите, но ефикасността и ефективността на използването на тези пари, тоест ефектът от тяхното управление имат изключително значение и затова се поставя акцент върху одитите на изпълнение в другите страни – членки на Европейския съюз.

На второ място, прави впечатление, че вече трета година се нарушава Законът за Сметната палата – няма разработен и утвърден Наръчник за прилагане на международно признатите одитни стандарти. Това е един изключително сериозен въпрос и тук вината е не само на Сметната палата, но си позволявам да кажа – и на колегите от Бюджетната комисия, и на Българския парламент, които са позволили трета година

трета година липсва и сме единствената страна в Европейския съюз, която не прави одити въз основа на хармонизирани стандарти на Европейския съюз. Все пак всяка страна има свои счетоводни стандарти, има различия в законите за счетоводството и нормативните документи и наличието на такъв наръчник е абсолютно задължително. На трето място, на практика се е разпаднал Консултативният съвет. Между впрочем Консултативният съвет на сега действащата Сметна палата не фигурира в Конституцията на България, но по същество той се е разпаднал. Защо? От петчленния състав – двама души са подали оставка, двама души са в безапелационно противоречие като конфликт на интереси, тъй като единият от членовете е депутат, а другият работи в държавна агенция, която е обект на проверка и оценка от Сметната палата. Тоест, към момента имаме две оставки, двама в конфликт на интереси и един, който отговаря на изискванията. Към момента Сметната палата няма действащ Консултативен съвет. При разискванията в Комисията по бюджет и финанси стана ясно също, че включая отчета от 2008 г., от 2009 г. до преди един месец нито един отчет на Сметната палата не е обсъждан в Парламента. България е единствената страна – членка на Европейския съюз, където тези отчети не са обсъждани. Аз прегледах годишните доклади на всички сметни палати в Европейския съюз. Те задължително се представят в парламентите, разискват се в парламентите, тъй като смисълът на тези отчети е съответната държава парламентът като основна институция да направи препоръки към изпълнителната власт за по-ефективно и ефикасно използване на финансите. В продължение на почти четири години нито един доклад не е влизал в Парламента. Защо? Вината не е на Сметната палата. Тя е изготвила докладите си. Вината е на новия закон, който не задължава докладите на Сметната палата да бъдат разисквани в Парламента. Това е изумително изключение в практиката на Европейския съюз и то ще се коригира в новия Закон за Сметната палата, където връщаме този член в закона – за колегиума, който задължава Парламента не само да приеме докладите на Сметната палата, но да направи разисквания. Впрочем организацията е била такава, че е имало подкомисия към Бюджетната комисия, даже и Бюджетната комисия не е разисквала тези доклади, и тази подкомисия е решила, че десетки милиарди лева няма да бъдат обсъждани в Парламента – как са изразходвани и какви са препоръките на Сметната палата. Това е абсолютно недопустимо! На следващо място, сравнителният анализ показва, че фактически разходите при едноличното управление на Сметната палата – главен одитор, са такива, че са по-големи отколкото при колегиума. 2010 г. са 14 млн. 357 хил. лв., а 2012 г. – 14 млн. 827 хил. лв. Тоест не е вярно твърдението на някои колеги, че видите ли, при новата организация на Сметната палата тези разходи са по-малко. Един от въпросите, който се дискутираше по време на обсъжданията, беше изискването за квалификация по законопроекта, който сме представили за новата Сметна палата. Аз винаги, когато дискутирам проблеми на икономическа политика, икономически или политически проблеми, мисля, че имам много

за президента и вицепрезидента, има изисквания: университетско образование и възраст над 35 години. Впрочем, преглеждайки тези 28 закона за сметни палати, никъде освен в България по сега действащия закон няма изискване за квалификация „одитинг и счетоводство”. Не казвам, че това е лошо. Казвам, че ние сме единствената страна. Президентът на Чехия е машинен инженер, член на Борда на директорите на жп компанията и е станал шеф на Палатата от депутат в Парламента на Чехия.

каквато висока квалификация има и сегашният председател на Сметната палата, уважаван професор в УНСС по административно право. Вицепрезидентите на Палатата на Полша са завършили право, електроинженерство,

Завършвам с Германия, тъй като ставаше дума за политически лица и други. В Германия президентът на Палатата в момента е професор по право, а преди да стане президент на Палата е бил административен директор на Партията СДП – социалдемократите. Заместникът му – вицепрезидентът, е бил депутат в Парламента на Германия и парламентарен секретар на другата партия – на свободните демократи. В Европа има най-различни практики. Чудесно е, че България през всичките тези години – от 1995 г. досега без изключение е имала ръководства на сметните палати, които са били хора с висока професионална квалификация – професори, доценти, доктори, хора, които са заемали високи позиции с богат организационен опит, в това число и колегите, които в момента управляват Сметната палата. Но буди недоумение защо е направено изискване по действащия закон, което не е спазено? Изискването за 15-годишен стаж „одит” прави много трудно изпълнението на избор на 3, 5 или 9 души, които ще управляват Сметната палата, тъй като такава практика в Европа, първо, няма и второ, защото това поставя организационни проблеми. Даже въпреки че са с висока квалификация и организационен опит, тримата колеги, които управляват Сметната палата в момента, нямат нито един час и нито един ден одитен стаж и одитен опит. Това е било в нарушение на изборната практика на изискването на закона, приет в края на 2010 г. Ще завърша с това: в крайна сметка опитът на Европейския съюз, а и на другите развити и развиващи се страни, показва, че ръководството на Сметната палата трябва да отговаря на високи изисквания за образование, организационен и управленски опит. Едва ли можем да се съмняваме, че парламентите, в това число и Българският парламент, не са в състояние да изберат хора, които да продължат добрите традиции за надграждане, и най-важното – да надграждаме Закон за Сметната палата на основата на организационна структура – колегиум. Защото, уважаеми колеги, за разлика от другите страни, веднъж избрали определен тип Сметна палата те не сменят този модел. последните десетилетия няма страна, която да е преминала от един тип в друг тип, примерно от колективен към главен одитор и еднолично управление. България е изглежда единствената страна, която се люшка не само в икономическите политики, но и в организационни структури. Така че да се върнем в правилния коловоз на основата на колегиума,

Благодаря, господин председател. Вземам процедура по начина на водене, защото след представяне на становището на практика Вие позволихте самото представяне да влезе във времето на групата, а времето на групата е за изказвания, което означава, че би следвало ние да имаме право на реплики. След всички неверни твърдения на проф. Гечев

Второ, госпожо Йорданова, ако искате да възразите на господин Гечев, можете да си подготвите едно изказване, ако сте си водили бележки, и за много повече време пространно да изложите своите разбирания,

Закон за Сметната палата, който за съжаление след като изчетох внимателно, не бих могла да характеризирам по друг начин освен като политическа поръчка, политическа поръчка от управляващите БСП и ДПС за слагане на ръка върху Сметната палата. Целта е ясна – чрез партийно-номенклатурните назначения, които ще се извършат, да се овладее Палатата и да се превърне в инструмент за политически рекет към „своите” и политическа репресия за „чуждите”. Поставям думите „своите” и „чуждите” в кавички, но Вие много добре ме разбирате за какво става дума. Сигурна съм, че такива назначения ще бъдат факт, защото текстовете в законопроекта, както са подготвени, всъщност се опитват да дадат законова възможност за такива назначения. И аз ще Ви предложа няколко доказателства за това. Първото доказателство е връщането на деветчленната колегия без изисквания за професионален опит и стаж в области от дейността на Сметната палата, а именно финанси, счетоводство, одит, контрол и други подобни. Господин Гечев в своите мотиви каза, че в момента Сметната палата е от типа главен одитор. Това всъщност не е вярно. Хората, които са му подготвили мотивите, просто го заблуждават, защото тази заблуда е пренесена след това и в доклада на председателя на Бюджетната комисия. В своите мотиви господин Гечев, за да защити връщането на въпросния колегиален деветчленен модел, прави анализ на дейността на Сметната палата, който в никакъв случай, независимо от изводите – добра или лоша е добра или лоша е била тази дейност, не е основание за промяна в закона. Трябва да се изтъкнат основания, които пречат в закона, за да се извършва ефективна работа. Аз твърдя, че такива основания в закона няма. Напротив, той е направен изключително за професионално ползване. Сега обаче за въпросната деветчленна комисия няма да има специфични изисквания за познания и опит, и опит, достатъчно е десетгодишен икономически или юридически стаж. Господин Гечев ни предложи тук различни варианти в другите европейски държави, но искам да Ви кажа, че едновременно с това в проекта на закона се предвижда членовете на Сметната палата да осъществяват целия контрол върху одитната дейност за своето отделение и да издават окончателните доклади. Забележете, цялата одитна дейност се обосновава на международните счетоводни стандарти и тези членове, които на практика ще бъдат шефове на одитите по различните направления, и които ще носят отговорността за издаването на одитни доклади, не е необходимо да бъдат професионалисти. Всъщност сигурно сте прави, защото изпълнението на партийни поръчки не изисква професионализъм, аз бих казала, че по-скоро пречи. Второ доказателство – премахва се изискването одиторите на най-висшата одитна институция в България да притежават сертификат за одитор, който удостоверява професионалната им пригодност да извършват тази професия. Изискванията в закона, който действа в момента, са високи, тъй като се въведе задължителното прилагане на международните одитни стандарти. Едновременно с това всички одитори в Сметната палата преминаха през изпити, за да докажат, че владеят тези одитни стандарти. Това обаче сега се премахва. И аз питам защо се премахва? Ами, много просто – защото тези, които трябва да назначим на работа на държавната хранилка, най-вероятно нямат такива сертификати и ще им трябва доста време, пък и доста усилия, За мен това е отваряне на вратата за шуробаджанашките назначения, които и в момента се вихрят във всички сфери на държавната администрация. Трето доказателство – създават се множество отделения на функционален и териториален признак. Всяко едно от тези отделения ще бъде оглавено, контролирано и ръководено от член на Сметната палата – от тези девет члена, с каквото образование намерим за подходящо. И това е на мястото на сега съществуващите четири специализирани дирекции, специализирани именно по видове одит, така щото да се направи възможно качество на тези одити, защото едно е да правиш заверка на финансов отчет, друго е – да извършваш одит на изпълнението, или одит на съответствието на финансовото управление. И не може да изискваме от одитори, още повече без сертификати за пригодност, да бъдат компетентни във всички тези сфери. сфери. Предполагам, че резултатите от това ще бъдат няколко. Първият и според мен най-важният за управляващите резултат от тази структурна промяна всъщност ще бъде даване на възможност да бъдат законно уволнени сегашните директори на дирекции, началници на отдели, ръководители на екипи все хора с доказани качества, със солиден стаж в Сметната палата, спечелили конкурси за своите длъжности и за заемането им. Естествено, по стара традиция на управляващите,

Вторият резултат, който смятам, че ще се получи и е много лошо говорещ за това какво ще бъде качеството на нашата Сметна палата – ще изчезне специализацията, и при всички случаи това ще доведе до намаляване качеството на специфичните одити в тази организация. Разпръсвайки се в девет отделения, ще се върнат различните одитни практики, както беше в предходния период, преди този закон. Няма да има централизирано възлагане и приемане на одитите. Териториалните отделения ще вземат решения близо до одитираните обекти, което ще върне лошата практика – решенията да се вземат на място, близо до местните партийни ръководители, които кадруват по места, и които със затаен дъх чакат да дадат своите предложения за назначения в местните сметни палати. И там, естествено, ще има назначения на местни велможи, които ще изпълняват поръчките им, ще се оказва натиск за издаване на удобни одитни доклади. Това не са хипотези, господин Цонев, това беше практиката на Сметната палата при предишния закон на деветчленната комисия, тъй като така беше парцелирана Сметната палата – на девет отделения. За съжаление, ясно е, че тази специализация и централизация пречи. Четвърто – премахва се прозрачността при извършването на одитите и при вземането на решения за одитните доклади. В сегашния закон ясно са разписани процедурите за начина, по който се извършва това. Проектът на одитния доклад се извършва от съответните одитори и екипи, преминава през няколко нива на контрол за качество и необходимите доказателства за констатациите в този доклад, преди да се издаде окончателният одитен доклад. Всичките тези нива са прозрачни, за тях се изготвят документи, те са налични в досието на съответния проверяван обект, и е възможен контрол и отговорност на всеки един от веригата какви решения е взел и с какви мотиви доказва тези свои решения. Това с новия закон се премахва. Решенията, пак по аналогия на старата практика, ще се вземат на тъмно, с колективна безотговорност – аз на тебе, ти на мене. И ако някой член на комисията, уважаеми колеги, забележете, реши да прояви професионалната си независимост, имаме една изненада в закона – чл. 8, ал. 1, т. 6 пише, че „с две трети от гласовете на Сметната палата може да се предложи на Народното събрание отстраняване на член на комисията при тежко нарушение на закона или Етичния кодекс на Сметната палата”. За мен това е скандал, категорично доказващ, че Сметната палата и нейните членове ще бъдат зависими. Това е единственият текст в различните органи, избирани от Народното събрание, като хипотеза и възможност за тяхното освобождаване. Нали знаете какво означава това?! – Ако не слушаш и не вземеш правилните решения, имаме механизъм да те отстраним. Аз мисля, че това е изключително сериозно връщане назад в независимостта на Сметната палата. Уважаеми колеги, през 2006 и 2007 г. по поръчка на Международната организация на върховните одитни институции под егидата на Европейската комисия в България беше проведена партньорска проверка на нашата Сметна палата относно ефективността на тогавашния модел и на тогавашната Сметна палата. В този доклад, ако се запознаете, ще видите недвусмислени изводи със съответните доказателства, че че грешният модел на Сметната палата е неефективен и подвластен на влияние, качеството на одитите е ниско, не се прилагат международните одитни стандарти и други, и други. До 2010 г. никой не беше предприел действия за отстраняване на посочените слабости. Ние подготвихме закон, който беше съгласуван с хората от гилдията

Сега това се премахва и, разбира се, реакциите от Европа не закъсняха. Първа реагира Ингеборг Гресле европейски депутат, член на Комисията по бюджетен контрол. Ще кажете – от ЕНП е, Вие сте си я активирали. Госпожа Гресле даде прескомюнике, с което изрази своето безпокойство от това, че новият закон ще наруши независимостта и прозрачността на Сметната палата. Втори реагира господин Майкъл Трюрер – шеф на Комисията по бюджетен контрол в Европейския парламент, който, забележете, е от АЛДЕ – това е на колегите от ДПС ДПС – отправи писмо до Европейската комисия с въпроси, които изразяват притесненията, че Сметната палата ще се превърне в партийно зависим орган и под риск се поставят – естествено те си мислят за европейските средства – одитът на европейските средства. Ние обаче с Вас трябва да мислим и за българските данъкоплатци, и за българските бюджетни средства. Тези реакции на европейските евродепутати се неглижират от вносителите, неглижира се и мнението на одиторската гилдия. Господа управляващи, с цел на всяка цена да удовлетворите реваншистките искания на партийните си функционери – бивши членове на Сметната палата, и такива по места, сте готови да поемете риска следващият доклад на Европейската комисия да има нова тема, и тази тема да бъде Сметната палата като поредния корупционен инструмент. Уважаеми колеги от управляващите партии, Вие ще си гласувате този закон, в това изобщо не се съмнявам. Ние искаме ясно да кажем на цялото общество, че това е поредното грубо погазване на професионализма и независимостта на един върховен орган, призван да контролира бюджетните организации и публичните средства, в които независимост и професионализъм са основни принципи за всяка върховна одитна институция. Очевидно това обслужва интересите на управляващото мнозинство. Благодаря.

Благодаря, госпожо заместник-председател. Госпожо Стоянова, имам един много кратък въпрос към Вас: на фона на реакциите в Европейския парламент и още повече на председателя на Комисията по бюджетен контрол, тъй като Сметната палата извършва доста специфични одити относно харченето на средства по европейски програми, считате ли, че би могло да се създаде предпоставка за спиране на средствата по европейските програми? Благодаря. Благодаря Ви, госпожо Йорданова. Заповядайте, господин Цонев.

си ще се спра на тях и ще ги оборя. Тук само ще Ви задам няколко въпроса. Попитах Ви от място за въпросната проверка на „Сигма” ли говорите? Защото, ако говорите за нея, в тази проверка, впрочем тя е единствената, няма как да не е за нея, в нея изобщо не става въпрос, не се коментират нито съвършенства, нито несъвършенства на колегиалния модел, още по-малко на едноличния. едноличния. Коментира се изборът на членове, посочва се, че много от членовете са депутати и така нататък, и така нататък. Тъй като имам само две минути, в изказването си ще се спра подробно на това. Нека да Ви кажа, че този закон е възстановяване на стария. С него не правим нищо друго. Всички текстове – и за професионална квалификация, са възстановяване на закона, с който, госпожо Стоянова, под председателството на същия председател на Сметната палата България затвори Глава 28 и беше приета в Европейския съюз. Къде спа тази евродепутатка

функцията си на евродепутати, за да клепат и клеветят България и да се опитват да налагат мнение за България, което не е вярно, аз ще използвам точно този език, за да не започна да използвам един друг още по-хард и още по-лош език. Защото същата тази депутатка е била депутатка и 2010-2011 г., когато се смени моделът. Защо България беше с този закон, който ние възстановяваме? Защо срещу него нямаше възражения? Защо

Дежурният по времето, ако обича, да мълчи. Защо, питам Ви, по старите изисквания за квалификация, кой от старите членове на Сметната палата беше неквалифициран? това ще Ви ги изброя поименно и ще Ви кажа професионалната им квалификация, къде се занижават, след като ние възстановяваме стария текст.

но аз бих искал да направя много кратък коментар и да задам въпроси. Първо, защо 2010 г. променихте закона, преди да изтече мандатът на Колегиума? Какъв беше проблемът да изчакате една година? Кой ще отговори? Съгласувахте ли го с Европейския съюз? Не сте. Защо искате сега да го съгласуваме? Имате ли изходящо писмо към Европейския съюз и отговор? Нямате! Второ, Вие казахте за Колегиума и за партийни назначения. Не слушахте ли внимателно, че в цяла Европа сметните палати се управляват от бивши министри, заместник-министри, главни секретари, административни и парламентарни секретари на водещи партии в Германия, в Полша, във Франция? Вие какви примери давате? Може би Кажете в Европейския съюз така ли е, или не е така? Аз гарантирам, че е така. Там е така, така ще бъде и в Република България. Имам два много важни въпроса: Първият въпрос е: защо Вие, като председател на Бюджетната комисия, колежке, спряхте докладите на Сметната палата за десетки милиарди долари и не ги разгледахте в Парламента? Защо подкомисията на Вашата комисия спря докладите по пътя им към Парламента, изготвени от колегите от Сметната палата? Отговорете защо България е единствената страна в Европейския съюз, където са спрени докладите и не са обсъдени? Някой трябва да даде отговор.

Единствената палата в Европейския съюз сте били Вие, която няма наръчник как да се прави одитинг. Какво повече да говорим по този въпрос? Що се касае до сертификатите, не е нужно човек да е специалист по счетоводство. Има външен и вътрешен одит. Сметните палати в Европа и извън нея правят основно външен одит и Вие прекрасно го знаете. Какви сертификати за вътрешен одит?! Или може би това е система за анулиране на конкурсите, тъй като по действащия закон се изисква, първо, да има сертификат, а след това да участваш на конкурс. Ние предлагаме да има конкурс, което е определящо начало. В цяла Европа така се назначават. Тоест, в заключение, ние предлагаме само неща, които се прилагат от другите 27 страни – членки на Европейския съюз. ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Гечев. Госпожо Стоянова, заповядайте за дуплика.

Благодаря, госпожо председател. Госпожо Йорданова, не мога да отговоря на Вашия въпрос дали това ще има отражение върху средствата за европейските фондове, но знам, че един от одитите на изпълнението, които Сметната палата направи, беше именно одит по съответните оперативни програми и тя е задължена да прави такъв одит. Надявам се, че новата Сметна палата, която ще бъде факт след няколко седмици, избрана от управляващите, ще бъде достатъчно коректна, за да не даде основание нейните действия или бездействия в посока на средствата на оперативните програми да доведат до подобни санкции, за каквито Вие се опасявате. Господин Цонев, ще Ви моля да не ме обиждате лично. Аз не съм отправила към Вас такива лични обиди и не съм дала тон за лични обяснения. Да, Вие сте прав. Става дума за партньорската проверка на „Сигма“, само че не само в основния й доклад, много важно е да се прочетат приложенията към него, които не са никак малко. Всъщност там по европейски са казани тези неща, които аз обобщих в своето изказване. Колкото до това, че продължихте личните си нападки към евродепутатите, мисля, че също не е коректно и не Ви прави чест. Господин Гечев, много въпроси ми зададохте. Цяла Европа била без изисквания, Германия била без изисквания. Абе, ние Германия ли сме, господин Гечев? Доказахме на цяла Европа, че сме първи по корупция и първи по липса

60-членна Сметна палата, господин Гечев, 60-членна! Но в тази 60-членна Сметна палата всеки един от участващите в нея без професионалните знания и опит, които Вие казахте, че не се изискват, не е шеф и не контролира отделение, не контролира отделение, конкретни одити и не издава одитни доклади. Там това се прави от много по-малък кръг професионалисти. Попитахте ме като шеф на Бюджетната комисия защо не съм изисквала внасянето на доклади за различни одити от Сметната палата. Категорично трябва да Ви кажа, че са внесени 97 броя доклади. Тези доклади, господин Гечев, са в Деловодството и всеки път, когато те биваха завеждани в Деловодството, председателят на този Парламент тогава чете – нали така, госпожо, какво е постъпило. И всеки, който желае да се запознае с тях, има такава възможност. Те не се раздават на депутатите. Последно ще Ви отговоря за сертификата за вътрешен одит. Вие просто не сте разбрали. В закона не се изисква сертификат за вътрешен одит. различни видове сертификати за одити – вътрешен, външен, международни и всички тези сертификати са валидни, когато става дума за доказване на професионална одитна пригодност, защото те са на принципи, те са доказващи, че можеш да извършваш и да прилагаш съответните стандарти за външен, вътрешен, международни и така нататък одити. Вие казахте, че ние сме казали първо да има сертификат и после да кандидатстваш. Да, но дадохте гратисен период на всички работещи в Сметната палата да се сдобият с такъв сертификат за пригодност, а тези, които искат да влязат в Сметната палата, ще влязат като стажант одитори и в рамките на шест месеца до една година, ако защитят своя сертификат, могат да бъдат преназначени за одитори. За мен това е нормалната практика за една върховна одитна институция, а не парашутисти без документ за пригодност да бъдат назначавани. Господин Цонев, използвайте друга процедура. Лични обяснения в реплика-дуплика няма как да Ви дам. Използвайте друга процедура! Има набор от възможности в правилника. Заповядайте по начина на водене. Госпожо председател, уважаеми колеги! Принуден съм да взема процедура по начина на водене, тъй като неведнъж ръководството на Народното събрание, водещият е давал лично обяснение на реплика и на дуплика. Поисках това лично обяснение, за да попитам госпожа Стоянова къде я обидих. я обидих. Казах, че професионалист като нея изговори доста несериозни работи и се опитах да ги оборя. Не съм обидил, мисля, с нищо госпожа Стоянова и нямам такова намерение. Освен това в изказването си, когато го направя, ще отговоря и на другите въпроси. Надявам се, че тогава ще стане ясно какво имах предвид под несериозни твърдения за професионалист като Вас. Заповядайте, господин Гечев, по начина на водене. РУМЕН ГЕЧЕВ (КБ): Благодаря Ви. Госпожо председател, по начина на водене моята претенция е, че когато има въпроси, мисля, че сме длъжни да отговаряме.

на третия въпрос също не се отговаря... Това е процедура по воденето, трябва да отговоря на въпросите, които поставят народните представители! С една дума: колежката Стоянова не отговори на нито един от въпросите, касаещи десетки милиарди лева. Уважаеми колеги, призовавам Ви да не губите търпение и да не си изпускате нервите, защото всеки ще може да се изкаже, да направи реплики. Дебатът току-що започва. Благодаря Ви, госпожо председател. Аз наистина, за разлика от двамата предходни колеги, няма да ползвам процедурата за други цели. Ще Ви помоля да спазвате принципите на Правилника, приети тук от ръководството. Първо, лични обяснения за реплики и дуплики да не давате, за което Ви благодаря и да продължите така занапред. И второ, категорично когато се взема думата по начина на водене, да изисквате изказването да бъде в тази посока и да затваряте микрофона – имате копче, госпожо председател! Моля Ви да водите коректно дебата, защото явно ще се ползват всякакви начини и средства, за да се говори. Не виждам нищо лошо изказването по начина на водене на господин Гечев да мине към времето на групата, защото то беше тип изказване. ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, госпожо Стоянова. Забележката Ви е частично основателна. Ще се съобразя с нея.

Не се тревожете за кворума. Благодаря Ви, че ми асистирате за времето и за кворума. Не се налага.

в рамките на запазване на авторитета на Сметната палата и в рамките на това дебатът да бъде за единия или за другия модел, признавам, че не успях. Дискусията, която се разгоря в пресата, до голяма степен беше неискрена от някои участници с неверни данни или с премълчаване на факти и обстоятелства, касаещи работата на единия или на другия модел. Да си призная очаквах от проф. Димитров като дългогодишен ръководител – той ръководи два мандата, макар и непълни, Сметната палата и е единственият, който я е ръководил при двата модела, щеше да каже добри думи за стария модел, при който той ръководи, защото под негово ръководство ние наистина затворихме Глава от предприсъединителния процес – може би да каже и аз очаквах да каже, че и двата модела имат своите предимства и е право на управляващото мнозинство, ако реши, да смени концепцията за управление. Какво правим ние с връщането на старата концепция? Изпълняваме предизборните си обещания. Последователни сме в оценката си. През 2010 г. казах на заседание на Комисията по бюджет и финанси, когато се приемаше новия законопроект – този, действащият сега,

към смяната на модела и към законопроекта, който тогава се приемаше. Още тогава ние сезирахме Конституционния съд и казахме, че този модел не е по-добър от традицията в България. А традицията е Сметната палата да е колективен орган. Между другото в цитираното изследване в доклада, което беше прочетено от мен, и в което се прави не само обзор на различните форми на управление, има един извод, който е много точен. Всяка държава е избирала такъв модел, който отговаря на традициите и формата на управление. Традициите в България са това това да бъде колективен орган. Когато обаче ние оспорвахме новия законопроект, ние не предполагахме, че след две години работата по новия модел ще ни даде толкова много доказателства и основания, че той е по-неефективен, партийно по-пристрастен, по-манипулируем от стария модел. Сега от тази трибуна тук твърдя, че по новия модел Сметната палата е била използвана за натиск и за поръчки. Много отговорно го казвам и съм готов да застана със думите където трябва. Ще се опитам с няколко примера да го докажа. Освен както доказа колегата проф. Гечев, и другите колеги ще докажат това, че е по-неефективен като начин на работа. Аз твърдя, че Сметната палата е е била по-лесно манипулируема, бидейки едноличен орган. А че е едноличен, няма нужда сега да заблуждаваме нито специалистите, нито хората в тази зала, които имат история и най-малкото познават историята на законодателството от възстановяването на Сметната палата. Това, че има двама заместници,

Вече го коментирахме в Комисията по бюджет и финанси, коментирахме го и другаде, няма да се спирам на това. Че там има само две функции, казахме го и в доклада, който изнесохме пред Вас. Уважаеми колеги, първо нека отговоря на въпроса дали се понижават квалификационните изисквания. Не, не се понижават. Възстановява се старият текст. Ако искате, мога да Ви прочета двата текста, има само една терминологична разлика. Възстановява се старото изискване за квалификация. Питам Ви: кой от старите членове на Сметната палата е бил неквалифициран? Искам някой или професор Димитров да стане от тази трибуна и да каже – този, този и този нямаха квалификация. Значи е можело предните Народни събрания да избират членове на Сметната палата по старото квалификационно изискване, без да допуснат те да са непрофесионалисти, този текст, ще дойдат, както се изрази проф. Димитров, партийните секретарки. Не, няма да дойдат, господин Димитров; няма да дойдат, госпожо Стоянова. Това ще стане ясно съвсем скоро. Ще дойдат професионалисти и ние ще се постараем това да бъде така, защото смятаме, че това наистина е изключително важен орган и той трябва да работи професионално и независимо. По въпроса за реакцията в Европа, защото реакцията в Европейския съюз е на един отделен депутат от – едно питане, което беше или е бъдещо питане, бъдещ въпрос, защото след като госпожа Първанова го представи, този въпрос го нямаше никъде в в интернет пространството на Европейския парламент, нито на комисията, от която трябваше да дойде. Мога по същество да отговоря и на шестте пункта от това бъдещо питане, не ми представлява трудност. Само ще кажа, че много внимателния семантологичен анализ, който направих, ми подсказа, че авторът на това питане е тук, в тази зала. Ще спестя името му, но ако настоявате, в репликите си ще кажа и мога да се позова и на отделни изречения, думи и така нататък, които са употребявани от същия автор в други негови изказвания. въпрос се свежда до това – България не може и не трябва да пита никого за тази промяна. Защото тази промяна е възстановяването на изискванията на стария закон, с който ние сме приети.

По въпроса дали одитните доклади за управлението на средствата от Европейския съюз ще бъдат по-добри или по-лоши, ще видим. Но самият факт, че има критики в последния доклад говори, че и Сметната палата не си е свършила работата както трябва. Между другото, госпожо Стоянова, Вие знаете, че председателят на Сметната палата е закрил едната от дирекциите. Това е именно дирекцията „Одити за съответствие при финансовото управление на средства от Европейския съюз” и я е слял с „Одити за съответствие при финансовото управление”.

аз искам да кажа, че ние не подценяваме тази дейност и ще направим така, че да има такива качествени доклади. Искам обаче да кажа, че навсякъде в изказванията на колегите от ГЕРБ и в медиите, и в Бюджетната комисия, и днес тук, в пленарната зала, и в изказванията на проф. Димитров в медиите, се застъпваше една теза – сега ще се смени един модел, който е абсолютно независим от политиците, той работи независимо, професионално и компетентно и ще дойде един модел, при който едни партийни секретарки – по израза на господин Димитров – ще бъдат назначени и ще изпълняват едни политически поръчки – по израза на госпожа Стоянова отпреди 10 минути. Ще Ви запозная само с един случай. Искам Вие да си направите извода колко независима е била Сметната палата по време на управлението на ГЕРБ и под това ръководство. Народното събрание е възложило – то всяка година възлага изпълнението на определени одити

Срокът за внасяне на заключителния доклад е 10 ноември 2013 г.” Въпросният одит е извършен, след което господин Цветанов в качеството си на одитиран, тъй като по това време е бил ръководител на ведомството, в своето възражение на страница 7 посочва: „В заключение, бих желал да отбележа, че по време на одита не е извършена проверка, респективно в проекта на одитен доклад не е отразена информация по повод изпълнението на договора, сключен след проведена обществена поръчка между МВР и компанията „Сименс” относно изработване на български документи за самоличност. Считам, че проверката на тази процедура и изпълнението на договора е много важно от гледна точка на това, че по този договор е ангажиран голям финансов ресурс, а качественото и в срок изпълнение на договора има обществено значение. В тази връзка следва да отбележа, че през 2010 и 2011 г. от страна на ръководството на МВР беше постигнато намаление на цената с около 34 милиона спрямо договорените през

господин Красимир Димитров – директор на одитна дирекция „Одити за съответствие при финансовото управление” (ОСФУ) към Сметната палата, докладва в становище към заместник-председателя господин Цветков въпросния текст, който трябва да бъде включен в одитния доклад. Ще Ви кажа само хронологията на тези събития. Господин Цветан Цветанов пише своите възражения на 7 ноември.

с разпореждане на председателя на Сметната палата в т. 2.4 в Част ІІІ „Констатации”, Раздел ІІ и така нататък

в мейл от Сметната палата, дирекция ОСФУ – въпросната дирекция, за която говорих, чийто директор е господин Цветков, до Деси Замфирова@ГЕРБ.bg на на 4 ноември 2013 г. в 16,11 ч. се изпраща следният мейл: „Здравейте, госпожо Замфирова! Приложено, изпращам Ви споменатия текст, ...” който още никъде не фигурира.

„Приложено, изпращам Ви споменатия текст. Телефонът на господин Красимир Димитров в Сметната палата е 02-811-68-70.” Господин Красимир Димитров е ръководителят на това звено ОСФУ. Там надлежно е даден текстът едно към едно. Това става на 4 ноември. На 7 ноември Цветан Цветанов пише възражението. На 8 господин Цветков, от чийто отдел е изпратен текстът, същият текст е върнат е написан под формата на доклад до заместник-председателя, който отговаря, и по-късно председателят на Сметната палата го включва в одитния доклад. Госпожо Стоянова, това ли е независимият орган, който абсолютно не се съобразява с никакви партийни повели и с никой?! Забравих да кажа, че госпожа Замфирова е началник на кабинета на бившия министър Цветан Цветанов. Може би това имате предвид, проф. Димитров, като говорите за партийни секретарки? Да, тя е партийна секретарка, да – тази, за която медиите огласиха, че имала 49 хил. лв. годишни доходи като секретарка. Уверявам Ви, Уверявам Ви, че ние няма да подходим по този начин. Това е изключително грозен начин на работа. Аз бих могъл и ще предоставя на компетентните органи още сигнали в тази посока по отношение на одити на Министерския съвет, отменяни и правени отново; по отношение на одити на Авиоотряда и така нататък, и така нататък. нататък. Да не забравя да кажа, че въпросният одит предстои да бъде гледан, защото е възложен от Народното събрание да бъде направен. Там ще разгледаме тези въпроси – дали се е излязло извън рамката на одитирания период, дали има излизане извън одитната задача, дали е спазен законът, дали има спазване на обхвата и така нататък, и така нататък. В заключение, В заключение, искам да кажа, че много държах и мисля, че с колегите успяхме в рамките на целия период, в който обсъждахме дейността на Сметната палата, да не накърним по никакъв начин нейния авторитет; да запазим нещата в такава посока, че дори със сменен модел, с възстановен стар модел Сметната палата да има авторитета, който е имала за 120 години работа в България. Във връзка с това мисля, че всички сме длъжници и трябва да положим усилия това, което се случи през последните няколко години в Сметната палата, да не се случва повече. Да няма никакво основание да кажем, че върху Сметната палата е оказван някакъв натиск. Очаквам проф. Димитров да каже при стария модел дали някоя от партийните централи му е оказвала натиск за нещо.

Простимо е да не можем да се ориентираме много-много в тази сложна материя. Кажете го по-просто. Какво чухме преди малко от Вас? – Че одитираният орган е предлагал текстове, които одитиращият да включи в окончателния доклад – това ли чухме, опростено, това ли е?! Защото, ако е така, става ясно защо през 2010 г. за първи път в историята на българския парламентаризъм една управляваща партия посегна на мандата на толкова важен орган, като Сметната палата. Отворете стенографските протоколи от разискването на закона. От името на парламентарната група предупредих, че се създава изключително опасен прецедент на прекъсване на мандат на орган, избран от Народното събрание, с цел новоизбраните да бъдат под партиен чатал на новите управляващи. Сега чувам от господин Цонев, че тази цел е била изпълнена. (Реплики от ГЕРБ.) Днес преобладаваща практика в Европа е сметните палати да бъдат колегиални органи, нали така? Несъмнено е така, преобладаваща практика е. Вие променихте не заради характера на Сметната палата дали да бъде колегиален орган, или не, а с една-единствена цел да подчините Сметната палата на партийната си воля. Ето това направихте и Ви предупредихме още тогава, че не бива така. Ние няма да допуснем тази грешка. Целта на изменения закон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

Всички инициативи от лятото на миналата година бяха свързани с това да се предприемат съответните действия от членовете на Сметната палата по отношение на министерства и ведомства по времето на управлението на ГЕРБ. Говорите, че в момента искате да промените модела. Всъщност не искате ли, уважаеми господин Цонев, да промените модела, защото сегашното ръководство на Сметната палата не пожела да работи под Вашия натиск и да има в одитните си доклади определени заключения, които да стигнат, разбира се, до други правоохранителни органи, уважаеми господин Цонев? (Шум и реплики от ДПС.) Ще призова и проф. Димитров да отговори: имало ли е натиск в рамките на миналата година от сегашните управляващи? Благодаря Ви.

Благодаря, господин Гечев. Държах да взема реплика на изказването на господин Цонев, за да кажа, че съм удовлетворена от няколко неща, които той каза в своето изказване, и в които аз намирам потвърждение на моите думи за сега действащия закон. Първото нещо е по отношение квалификацията на бившите членове на Сметната палата. Сигурно сте прав, господин Цонев, аз не съм правила такава справка и сигурно тези хора са отговаряли на изискванията и на сегашния закон. Сигурно ще повярвам, а това ще го видим и ще го проконтролираме, и че избраната нова Сметна палата също ще отговаря на някакви професионални изисквания, както Вие сега декларирате. И аз тогава Ви питам: защо се страхувате това да се запише в закона и да бъде законова гаранция, че това ще се спазва винаги в Сметната палата? И второто, за което искам да кажа това, което Вие пространно изнесохте тук с мейлове и така нататък, знаете ли, господин Цонев, че това означава, че законът работи, защото със законови изисквания на всяко ниво на контрол и корекция да се създават документи, които да бъдат част от одитното досие, които да могат да бъдат проверени след това, и точно това Вие сега премахвате в новия закон, защото разбирате, че това е начинът за контрол от страна на опозицията.

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, доживях кресчендо тон от госпожа Стоянова. Значи сме на прав път. Госпожо Стоянова, много ясно се изразих – възстановихме текстовете от стария закон, за да не бъдем обвинявани в някакви нововъведения и да ни бъде оспорвано това от Европейската комисия. В Комисията по бюджет и финанси декларирах, че между първо и второ четене текстовете, които ще бъдат за професионалната квалификация и ще бъдат предложени от опозицията или от други, ще ги разгледаме и ще ги приемем, така че Сметната палата да има законовите изисквания за квалификацията на нейните членове. Толкова на Вашата реплика. Господин Местан, по-лошо е от това, което констатирахте. Вие питате: да разбираме ли, че одитираният е давал текстове на одитиращия? По-лошо – отидиращият е подсказвал какъв да бъде текстът, с който одитираният да се жалва. И одитираният, понеже квалификацията му е толкова висока, че е трябвало да поиска такъв текст, неслучайно в мейла пише: „Изпращам Ви въпросния текст”, тоест искания текст.

вкарва този текст в противоречие на задачата, на срока и така нататък. Но това ще бъде тема на отделен разговор в Бюджетната комисия, надявам се и в пленарната зала. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Цонев.

Уважаеми колеги, много накратко, няма да навлизам в спецификата на закона, тъй като мисля, че колегите, които се изказаха – и Цонев, и госпожа Менда Стоянова, и проф. Гечев, са доста по-компетентни от мен. Искам да се спра на няколко пункта.

Истината е, че ние възстановяваме една 120 годишна традиция на една 120-годишна институция за колегиално управление. Дали управлението е еднолично или „двулично” ще покаже времето. Доста неща ни притесняват. Аз не искам да влизам в дебат с уважаемия проф. Димитров, който определено е много добър специалист,

тъй като там нямаме еднолично управление, там имаме колегия от трима човека, които заедно взимат решението. Не искам да влизам в темата „стажът” – възстановяваме стария модел, по който сме работили години наред, по който, между другото, и проф. Димитров е работил пет години без никакви оплаквания и се е чувствал добре. е избран по този модел. Не искам да навлизам в приоритетите, няма да давам цифри колко одити за изпълнение, колко финансови одити и така нататък. Не искам да навлизам в това защо се измести цялата тежест на одитите за изпълнения, които са основните одити в Европа Държавната финансова инспекция. Не намирам логика в това. Тази история как в Европа било така не ме топли. Според мен Сметната палата изостави основните си функции – анализ на публичния сектор чрез извършване на одита на изпълнение. И след като този модел е бил колегиален, партиен, поръчков, некомпетентен, къде е било това ръководство в периода 2005-2010 г.? Между другото, когато започнах да Ви разказвам, че от края на аз, Данчо Цонев, Румен Гечев, взехме решение, че трябва да запазим тотално авторитета на Сметната палата. Ние не искаме да повтаряме това, което се случи с много сериозни институции регулатори в миналия Парламент,

2013 г. планът е променян 15 пъти при 18 планирани. Сами разбирате, че е имало вдигане на телефон и е разпореждано какво да падне и какво да влезе. И сега, за да бъда по-конкретен и да спрем с политиканството дотук, истината е, че моделът на Сметната палата не беше едноличен, той беше модел „Искра Фидосова”. Това беше моделът „тефтерчето на Златанов”. Съжалявам, че го казвам. Знам, че не сте съгласни. Разбирам Ви напълно. Но, разберете, начинът, по който Вие процедирахте, когато разбихте по същия модел – с нов закон КРС, КЗК, Комисията за финансов надзор, КЗП, не е това моделът. Не може 120 години, след като сме работили по един модел и той не е бил лош, с него сме приети в Европа, няма как това да бъде друго.

да навлизаме в мръсотията, защото няма начин – тя отнякъде ще изплува. Ако не е истина, може и да бъде измислено. Дайте да спрем дотук. Страшно е. Пак повтарям, между първо и второ четене ние сме съгласни да приемем всички предложения, които са разумни. молба – към колегите от ГЕРБ: не ни плашете с Европейския съюз. Нищо общо! Това, че докарахте Антония Първанова да донесе едно писмо, беше много странно. Пет дни, след като публикувахме закона, той беше вече преведен и даже имахме становище на европейски депутат. Всъщност няма нищо странно. Не ни плашете, защото когато преди десет години приемахме първия закон, нямаше никакъв проблем. С този закон ние влязохме в Европейския някой от Европейския съюз да Ви каза нещо? А Вие да се сетихте да попитате Европейския съюз? Така че, моля Ви, плашилото Европейски съюз не го размахвайте непрекъснато. Достатъчно коректни и компетентни сме, за да работим заедно и да направим един добър закон. Благодаря Ви. Благодаря Ви, уважаеми господин Кънев. Колеги, има ли реплики към изказването на господин Кънев? Заповядайте, господин Иванов. СТАНИСЛАВ ИВАНОВ Благодаря, госпожо председател. Уважаеми господин Кънев, Вие казахте, че ще направите прочит от друга гледна точка, без да сте човек в материята. (Оживление, реплики от

законопроекта се възстановява традиционният модел на работа, на организация на Сметната палата като колективен орган”. Че той досега беше такъв! Има решение на Конституционния съд – поне аз така съм чул. Ако оборите това решение, значи трябва да закрием и Конституционния съд. Моделът на работа досега е бил такъв, и преди, и по наше време, предполагам, че Вие ще искате да го оставите такъв и в бъдеще. Между другото, госпожо председател, правя процедура, ако може, проф. Димитров да се изкаже, защото този въпрос вече навлиза много детайлно в работата на самата Сметна палата – за структурирането на дейността й и вземането на решения, така че е хубаво да чуем и неговото мнение. Уважаеми господин Кънев, вижте…

Уважаеми господин Кънев, вижте, раздадохте едни 500 милиона на общините. Преди европейските избори бързате да смените ръководството на Сметната палата. Защо? Може би искате да смачкате кметовете, на които не дадохте пари, за да може те да мълчат?! Това е целта! Затова слагате, уважаеми господин Кънев, не професионалисти с опит,

които трябва да бъдат извършени в Сметната палата?! А това да увеличите органа и да назначите още секретарки, коли и така нататък – това го правите с всички останали закони! Благодаря Ви.

Другият въпрос, който искам да Ви задам: от кога започнахте да работите по този законопроект като вносители и всъщност Вие ли сте изготвителите, или сте само вносители? Тези хора, които са Ви подготвили законопроекта, същите ли са, които в момента Ви предават тази информация, която се изнася от трибуната? Трябва ли всички държавни служители да се опасяват

Уважаеми господин Кънев, и във Вашето изказване, и в изказването на господин Цонев се спомена, че с този закон, видите ли, ние сме приети в Европейския съюз и не е имало забележки. Да, това е така очевидно. Аз вярвам, че е така. Споменахте 2007, 2010 г. Защо обаче пропуснахте да споменете 2009 г., когато при действието на този закон, на тези професионалисти в Сметната палата Европейската комисия спря еврофондовете? Ето това обяснете. Благодаря Ви.

Второ, на забележката на многоуважаемия Иванов, че не е редно да се подвиква от първия ред – не е редно да се подвиква и от последния. (Весело оживление.) Трето, от всички тези неща имаше един сериозен въпрос, на който съм готов да отговоря.